(HDZ)** Dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Nastavljamo sa sjednicom. Na dnevnu redu su objedinjene tri točke dnevnog reda, one pod brojem 4., 5. i 6. u pogledu Zakona o Državnom sudbenom vijeću, izmjena Zakona o sudovima i dopune Zakona o Državnom odvjetništvu. Raspravljamo ih skupno, dakle objedinjeno. Rasprava je otvorena i sada na raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Možda nije evo ovaj paket zakona koji je sada pred nama kao konačni prijedlog zakona, Zakona o DSV-u, Državnom sudbenom vijeću, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu su ustvari provedba i razrada ustavnih odredaba i nedavnih izmjena Ustava koje su stupile na snagu danom proglašenja 16. lipnja. Ove smo zakone već raspravili u prvom čitanju ovdje već u srpnju, odmah nakon stupanja na snagu ustavnih promjena. Budući su i te ustavne promjene bile u dobrom dijelu ili većem dijelu usklađenje našeg pravnog sustava i propisa sa pravnom stečevinom Europske unije, odnosno bile su uvjeti za ispunjavanje mjerila za zatvaranje poglavlja 23.–Pravosuđe i temeljna prava. Dakle, donošenjem ovih zakona mi zapravo realiziramo i provodimo obveze preuzete pregovaračkim stajalištem u tom poglavlju, a tim stajalištem osim samih mjerila koji nam nešto nalažu mi smo garantirali da će kandidati za suce i državne odvjetnika, da će osim uspjeha na pravosudnom ispitu provoditi se i dodatni testovi znanja i strukturirani razgovor i provjera sposobnosti vještina za profesiju sudaca i državnih odvjetnika u prvoj fazi, a paralelno s time da će se raditi i da će osnivati Državna škola za suce gdje će biti provedena posebna edukacija i posebni objektivizirani kriteriji za ispit. Rekla bih da se ovdje u tom dijelu ne radi o pukom tehničkom preuzimanju direktiva i pravne stečevine Europske unije iz jednostavnog razloga što Europska unija odnosno zemlje Europske unije nemaju jedinstvenih rješenja i gotovih recepata pa se tako uniji suci imenuju vrlo raznoliko, od toga da ih postavlja ili imenuje kralj, premijer, ministar i da mi odbor za ravnopravnost spolova ne bi prigovorio, ovo se odnosi i na žene na tim pozicija. Dakle, ili Vlada Ali što preuzimamo ovime? Preuzimamo jedno europsko načelo, načelo demokratskih država u pogledu odabira najkvalitetnijih, najsposobnijih prije samoga imenovanja. uvodimo transparentne i objektivizirane kriterije koji jamče nepristran izbor najboljih. Mi smo se odlučili i obvezali da ćemo osigurati da izbor sudaca i državnih odvjetnika, kao i tijela koja će ih izabirati i imenovati budu potpuno lišeni mogućnosti bilo kakvih političkih utjecaja, tj. utjecaja druga dva stupa vlasti, izvršne ili zakonodavne. U tom smislu ustavnim promjenama potpuno je u postupku izbora sudaca izostavljen saborski odbor za pravosuđe koji je do sada davao mišljenja o kandidatima i zapravo to i nije bio neki utjecaj jer je uglavnom se to provodilo na način da su se provjerili formalni uvjeti, uvjeti Također se izuzima uloga parlamenta u smislu biranje članova Državnog sudbenog vijeća i Državno odvjetničkog vijeća osim u onom dijelu gdje u ta tijela parlament bira dva člana iz reda svojih zastupnika. Ovim zakonom, a ja sad govorim o Zakonu o Državnom sudbenom vijeću, ali potpuno identične su odredbe i u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu u kojem su zapravo sve ove odredbe koje su sadržane u Zakona o Državnom sudbenom vijeću u odnosu na Državno odvjetništvo sadržane. Dakle, tim zakonima se utvrđuje i detaljan postupak i uvjeti za izbor članova i predsjednika Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća, postupak i uvjeti za imenovanje, premještaj, razrješenje sudaca i državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, stegovna odgovornost i postupak i uvjeti za imenovanje predsjednika sudova. Utvrđuje se Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće kao potpuno samostalno i neovisno tijelo za izbor i imenovanje sudaca, a to su osigurava kao što sam već rekla izmjenom u načinu izbora, dakle parlament više ne bira članove državnog sudbenog i odvjetničkog vijeća već se provodi sasvim samostalan izbor za suce između sudaca, za državne odvjetnike između svih državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika i za predstavnike akademske zajednice, odnosno sveučilišnih profesora u samoj sveučilišnoj zajednici, a za predstavnike parlamenta odnosno dva saborska zastupnika u parlamentu. Odnos, da tako kažem, snaga u Državnom sudbenom vijeću i Državno odvjetničkom je 7 člana iz reda sudaca odnosno zamjenika državnih odvjetnika i i 2 člana iz reda sveučilišnih profesora i 2 člana iz reda saborskih zastupnika, od kojih jedan mora biti iz oporbe. Nadalje, mogu reći da je proširena baza, izborna baza. Dakle, sada kandidiranje se provodi po strogo određenoj proceduri utvrđenoj zakonom, prije je to bilo prepušteno poslovniku i široke baze od svih 2000 sudaca, odnosno gotovo 600 zamjenika državnih odvjetnika. Samostalnost Državnog sudbenog vijeća također je pojačana profesionalizacijom tajništva, jačanjem kadrovskih i financijskim tajništva, samostalnom proračunskom pozicijom kojom upravlja predsjednik Državnog sudbenog odnosno Državno odvjetničkoga vijeća. I to je značajno jer se sjećamo još nedavno ili prije nekog vremena da je zapravo to Državno sudbeno vijeće moralo u ministarstvu dolaziti po marke da im se da da bi mogli otpraviti poštu. Dakle i to je jedna važna kadrovska i financijsko pojačanje. Novina je da se ograničava mandat člana Državnog sudbenog vijeća na jedan. Dakle, ne može biti nitko ponovo imenovan u to tijelo. Novina je da se određuje mandat tijela, a ne više pojedinačno člana. Naime, zakonom je riješeno pitanje ukoliko jednom članu istječe mandat prije isteka četverogodišnjega da onda onaj koji ulazi kao novi član na to mjesto da mu mandat traje do kada traje i ostalim članovima, da se ne događa ono što nam se često događalo da moramo te izbore provoditi onda unutar mandata. Također je zakonom propisana procedura i tijela za kandidiranje, provedbu izbora iz reda sudaca kao što sam već rekla, te obveza da akademska zajednica, odnosno sveučilište donese poseban pravilnik o načinu izbora. Dakle, i tu je otvorena široka baza za kandidiranje i izbor između svih profesora pravnih fakulteta kao i između svih sudaca i državnih U ovom zakonu ne bi bilo dobro jer smo se koncentrirali možda na sam izbor članova DSV-a ali ne bi bilo dobro da ne prođe nezapaženo, a to je i proširen djelokrug Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća i jedan značajan pomak na smanjenje utjecaja izvršne vlasti na sudsku vlast, a to je izbor predsjednika sudova i državnih odvjetnika. Naime, kao što znate, do sada je predsjednike sudova najprije birao nakon promjena 2000. i neke, dakle to je ponovno prešlo u nadleštvo ministarstva, odnosno ministra pravosuđa. Kasnijim izmjenama, odnosno pomacima bez obzira što je u praksi to konzultiranje uvijek i bilo sa predsjednikom Vrhovnog suda. To je bilo suodlučivanje predsjednika Vrhovnog suda i ministra pravosuđa, a evo sada se i izbor predsjednika stavlja u djelokrug Državnog sudbenog vijeća, pa tako i u dijelu Državnog odvjetništva. Dakle, ne imenuje državne odvjetnike više glavni državni odvjetnik već to čini Državno odvjetničko vijeće. Također je bitna novina da u djelokrug Državnog sudbenog vijeća potpada i odredba sudjelovanje u usavršavanju sudaca i sudskih službenika, provođenje postupka upisa u državnu školu i završnih ispita na kraju državne škole. Dakle, Državno sudbeno vijeće dobiva jednu sasvim novu, veliku i značajnu ulogu u edukaciji kako kandidata tako i već imenovanih sudaca i zamjenika Državnih odvjetnika. Također je zakonom uvedena novina u odnosu na imovinske kartice, pa je i to jedna novina u djelokrugu Državnog sudbenog vijeća i državno-odvjetničkog. Dakle, sada imovinske kartice, evidenciju o njima i njih čuva i drži Državno sudbeno vijeće, pa ih i provjerava, a zakonom je također u popisu stegovnih djela krug proširen i na stegovno djelo nepodnošenje imovinske kartice, odnosno neistinitih prikazivanja podataka u imovinskim karticama. Jednako tako, zakonom je utvrđeno i da će imovinske kartice biti dostupne javnosti u skladu sa posebnim propisima. Dakle, Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim propisima koji se na to odnose. Dakle da ponovim. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će sva ova tri zakona zato što su oni na tragu, odnosno oni su provođenje onoga što smo si zacrtali, što smo utvrdili u mjerilima. Dakle, u mjerilima koja smo predali u lipnju 2008. za otvaranje poglavlja 23. smo smo naznačili što ćemo raditi u cilju postizanja nepristranog, objektivnog, učinkovitoga pravosuđa. U vremenu u te dvije godine donijeli smo većinu zakona i propisa koji su bili nužni. Ovo su ja bih rekla zadnji, gotovo zadnji od njih i naravno sada za zatvaranje ovoga poglavlja tražit će se dokaz o implementaciji, odnosno prvi rezultati u praksi primjene tih zakona. Što se tiče zakona, e još nešto što je vrlo bitno u Zakonu o Državnom sudbenom vijeću i Državnom odvjetničkom vijeću. utvrđena kao zakonska obveza, praksa, dosadašnja praksa Državnog sudbenog vijeća dakle da se i sa kandidatima koji se imenuju na dužnost sudaca i državnih odvjetnika i prije nego počne sa radom državna škola za suce i državne odvjetnike i prije nego prvi kandidati iz te škole izađu i polože završni ispit da se obvezno provodi testiranje i strukturirani razgovor, odnosno provjera vještina i znanja za sudačku, odnosno državnu odvjetničku dužnost. U zadnjih otprilike čini mi se godinu dana Državno sudbeno vijeće to i provodi, ali evo sada je to ušlo i kao zakonska odredba. Evo i na kraju možda što se tiče Zakona o sudovima oni su kako je predlagatelj rekao uglavnom tehničke naravi jer se cijela materija koja se regulirala Zakonom o sudovima odnosila se na uvjete za izbor i napredovanje, razrješenje i izbor sudaca sada prebacuje u materiju Zakona o državnom sudbenom vijeću. Ali možda evo samo da se podsjetimo da je izmjenom tih zakona usklađeni su izvori prava, odnosno ono temeljem čega i po čemu sudovi sude u skladu sa zadnjim ustavnim promjenama. A također je možda važno napomenuti da se i ozakonjuje odredba koja je sada bila utvrđena sudskim poslovnikom, a to je ustroj uskočkih uskočkih odjela na četiri Županijska suda u Hrvatskoj koji već funkcioniraju temeljem sudskog poslovnika. Ali sada je to određeno odredba zakona, zakonom određeno. Dakle, i o ustroju tih uskočkih odjela na Općinskim sudovima u sjedištu ta četiri Županijska suda. Dakle, Zagreb, Split, Rijeka i Osijek. Što se tiče Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, uglavnom se te sve izmjene i dopune odnose na izbor i uvjete za članove i predsjednika državno-odvjetničkog vijeća koji su identični kao i za Državno sudbeno vijeće i izbor zamjenika, odnosno državnih Evo na kraju još jedanputa naglašavam, ovo su korjenite i značajne promjene. U paket ovih zakona zapravo ne treba zaboraviti razmišljati i o Zakonu o Pravosudnoj akademiji, koji je već donijet, koji itekako se uklapa u ove u ove zakone, obzirom na državnu školu, provedbu edukacije kod napredovanja i ispitivanja prilikom napredovanja u službi. Hvala lijepa. Hvala. U ime kluba HNS-a, HSU-a, gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Hvala. Možda nije sasvim jasno ni u hrvatskoj javnosti, a čini mi se niti sasvim došlo do svijesti jednom dijelu naših kolegica i kolega u Saboru da je ovo po dubokom uvjerenju i mom osobnom i kluba HNS-a, HSU najvažniji zakon koji donosimo u ovom sazivu Parlamenta. Možda izgleda ovako benigno, međutim ovo bi trebali biti zakoni u prvom redu naravno Zakon o Državnom sudbenom vijeću, ali ova druga dva, ali prvenstveno Zakon o Državnom sudbenom vijeću koji je temelj da nam se loša situacija koju imamo u pravosuđu i koja je kreirana godinama ne nastavlja i dalje, da se prekine perpetuiranje jedne loše, lošeg stanja u pravosuđu koje je nastalo u 90-ima tokom ratnih godina i poslije ratnih godina velikim pritiskom politike na pravosuđe, čudnim stvarima koje su se događale. Pravosuđe je sigurno institucija koja je na loše okolnosti najosjetljivija jer je fini mehanizam. Bilo je različitih trenutaka kad se moglo popraviti možda i nekim drugačijim, bržim načinima, na žalost oni su propušteni. Došli smo u situaciju u kojoj po mišljenju kluba HNS-a i HSU-a imamo mogućnost da iako što se moje generacije tiče se ne može puno napraviti, zato jer su to ljudi koji su uglavnom dosegli najvišu razinu u profesionalnom napredovanju, i za tu generaciju treba čekati da odu u mirovinu. Tu ima naravno odličnih ljudi, ali ima i krajnje problematičnih. Međutim ono što se može napraviti, a mi smo ovdje da probamo napraviti maksimum od onog što se može napraviti, ono što se može napraviti je definirati jasne nedvojbene transparentne kriterije, ta riječ se malo potrošila, ali u ovom slučaju je zaista važna. Formirati kriterije po kojem svatko bio stručan, nestručan, bio zainteresiran ili nezainteresiran, može po istoj mjeri, znati i reći da li netko je kvalificiraniji ili manje kvalificiran tko ulazi u profesiju, biti siguran da se primjenjuju ista mjerila, imati jasni uvid u ta mjerila i svatko tko napreduje unutar te profesije, koji dakle još nije dosegao najveću razinu, moći provjeriti da li napreduje po jednakim i jasnim kriterijima, ne samo ta osoba, nego će svatko to moći provjeriti. To je intencija ovog novog Zakona o DSV-u. Imamo sretnu okolnost po uvjerenju kluba HNS-a, HSU-a, imamo sretnu okolnost da imamo okvir pristupanja Europskoj uniji i da zbog pristupanja Europskoj uniji imamo i taj vanjski pritisak, naime vanjski poticaj, da ne kažem pritisak, ali na sreću i pritisak, da to napravimo. Pa dozvolite mi da kratko citiram dva najvažnija mjerila za zatvaranje poglavlja 23. pravosuđe i temeljna prava. Prvo, uspostaviti evidencije rezultata u provedbi, u regrutiranju u profesiju i imenovanju sudaca, državnih odvjetnika i predsjednika i predsjednika sudova, na temelju primjene jedinstvenih, transparentnih, objektivnih, te na nacionalnoj razini primjenjivih i u zakone ugrađenih kriterija, te osigurati da državna škola za suce i državne odvjetnike započne s efektivnim radom. I drugo, reformirati i ojačati Državno sudbeno vijeće i Državno-odvjetničko vijeće, uključujući i kroz imenovanje profesionalnih članova od strane profesije, kako bi ta tijela obavljala svoje ključne funkcije profesionalno, neovisno, i bez političkog ili drugog utjecaja, a posebice kod imenovanja i upravljanja karijerama sudaca i državnih odvjetnika, te u stegovnim postupcima. To su dva, možete reći dva, ali može se reći puno, puno više kad ih razradite, dva mjerila, bez kojih mi, bez čijeg ispunjavanja mi poglavlje 23. pravosuđe i temeljna prava zatvoriti nećemo. Kao što vidite, ta dva mjerila su relativno općenita. Prema tome očekuje se od nas, od hrvatske strane da kaže mjerilo jedan regrutiranje novih ljudi u profesiju ispunili smo na ovaj, ovaj i ovaj način. Mjerilo dva upravljanje karijerama ispunili smo na sljedeće načine. Dakle očekuje se od nas da operativno definiramo što to znači i pokažemo šta, na koji način smo to ispunili. Kao što sam rekla jako je važno da smo mi neke od tih stvari već ugradili i u naše pregovaračko stajalište, dakle i zbog toga ne možemo zatvoriti pregovore prije nego što to konkretno ispunimo. I za to moram reći se moramo mi sami pobrinuti, da ih ne zatvorimo i također moram reći i hoćemo. Mi sami ćemo se pobrinuti da pregovore u ovom poglavlju ne zatvorimo dok se ne ispune uvjeti koji su ovdje općenito naznačeni u mjerilima, ali iskreno rečeno mjerila nam ovdje samo pomažu. Što se kluba HNS-HSU-a tiče nije glavni razlog i daleko je od najvažnijeg razloga to što su to mjerila i zahtjevi u pregovorima sa EU. To je samo pomoć, glavni razlog zna svaka građanka i svaki građanin RH koji je ikada ušao ili ušla u sudnicu i imala posla sa sudom. Zna svatko tko je kad je izašao iz sudnice imao osjećaj ne bih rekla nužno da nije doživio pravdu jer često se to na sudu događa i možda je to previsoki zahtjev, ali da nije doživio postupanje prema zakonu. Svatko onaj tko je ikad izašao iz sudnice sa osjećajem da se nije postupalo prema zakonu razumije zašto je to važno. Svatko tko je čekao po 5, 10, 15 i više godina na sudsku odluku, svaka tvrtka, mala ili velika, koja je gubila novce ili propala zbog toga što je čekala 10, 15 i više godina na sudsku odluku zna zašto je ovo važno. I ako će neposredno Hrvatska imati neke opipljive i hrvatski građani imati neke opipljive koristi od ulaska u EU prije prije ekonomskih efekata i prije svih drugih efekata onda je to šansa da reformiramo pravosuđe i da imamo pravosuđe koje sudi po zakonima, koje funkcionira i u kojem za razliku od svih ostalih profesija je ekstremno važno da se selekcionira elita. Da se dakle selekcioniraju najbolji ljudi iz te profesije da bi bili suci u prvom redu i državni odvjetnici. Jer je to tip, ako hoćete usluge, tip službe društvu u kojem je ključno da su u njemu najbolji. Zakon koji je pred nama, u prvom redu ovdje sada mislim na Zakon o Državnom sudbenom vijeću, je napravio ogromni pomak od onog što smo imali. Grubo rečeno, sadašnje Državno sudbeno vijeće koje imenuje sve suce i odlučuje o napredovanjima je izabrano parlamentarnom većinom. Dakle, političkom voljom većine u ovom Saboru. Izraz je rezultat i refleks te političke volje. Ono što ovaj zakon mijenja je da u tom smislu Državno sudbeno vijeće više nikad neće biti izabrano na taj način. Mi u klubu HNS-HSU-a smatramo da je to odličan prvi korak zbog toga što ne želimo da institucija koja bira suce bude izabrana po bilo čijoj političkoj volji pa ni našoj, pa ni našoj. Zbog toga što joj daje dignitet činjenica da je izabrana po nekim drugim kriterijima makar bili i najdobronamjerniji i najbolji oni koji imaju političku većinu u parlamentu. Dakle, ovaj zakon predviđa da će Državno sudbeno vijeće birati njegovu većinu suci, svi suci u Hrvatskoj, između sebe tajnim glasanjem. 2 sveučilišna profesora pravnih znanosti, svi sveučilišni profesori pravnih znanosti u Hrvatskoj tajnim glasanjem između sebe i 2 parlamentarca, jednog iz pozicije, jednog iz opozicije, parlamentarci ovdje u Saboru. Sigurno se neće stvar dramatično preokrenuti preko noći, ali to je ogroman korak i to je važan i nužan korak da bi se uopće nešto krenulo reformirati. Međutim, kao što je obično vrag je u detalju. Dakle, ovim zakonom treba se definirati objektivne i svima provjerive kriterije za regrutiranje ljudi u profesiju, dakle ljude koji prvi puta ulaze i postaju suci i za napredovanje. Samo kratko da kažem u ime kluba HNS-HSU-a što se nas tiče mi smatramo da su 4 stvari ključne za ispunjavanje preduvjeta u ovom području za zatvaranje poglavlja o pravosuđu i temeljnim pravima. To su istovremeno 4 stvari koje će garantirati nama da imamo funkcionirajuće sudstvo. Predložili smo u skladu s tim i amandmane koje ćete dobiti ili ste možda već dobili na klupe koji vrlo konkretno u članku 54. ovog zakona u kojem se govori o kriterijima za ulazak ljudi u profesiju. Prvi kriterij koji se u zakonu spominje je test, rezultat na testu. Odlično, podržavamo. Drugi, 100 bodova dobivaju. Drugi kriterij je razgovor u kojem bi po sadašnjim odredbama članovi DSV-a morali dati 50 bodova kandidatu temeljem vlastite procjene o između ostalog kakav kandidat ima osjećaj za pravdu. Ljudi budimo ozbiljni. Mi se poznamo ovdje, radimo skupa 3 godine. Jel bi vi međusobno mogli ocijeniti svatko svakog kakav ima osjećaj za pravdu? Ne možete. A ovo je pol sata, maksimum sat ajmo reći razgovora gdje će neka komisija ocijeniti, pa da je najfantastičnija karolinska akademija koja dodjeljuje Nobelove nagrade, će ocijeniti nečiji osjećaj za pravdu, sposobnost za rješavanje sukoba, sposobnost za donošenje odluka za 50 bodova. Neće. To je prostor za arbitrarnost, to je prostor, svi su najpošteniji i najbolji, ali ovo je moj sin od susjeda. Ljudi ovo je prevažan trenutak za nas, to si ne možemo sada ugrađivati u zakon. I zato klub HNS-a i HSU-a predlaže da se prilikom selekcije ljudi, taj amandman ste dobili ili ćete dobiti, prilikom selekcije ljudi, sto bodova za rezultate na testu maksimalno, 40 bodova za prosjek ocjena na studiju. Prosjek ocjena na studiju je netko može biti raspoložen na jednom ispitu, dobro na drugom, ali prosjek ocjena je kroz 4 ili 5 godina. I tu se dobije jedna koliko toliko realna slika. Ja ne kažem da je marljivost i ocjene na ispitu da su najbolja mjera. Ima sigurno ljudi koji su jako pametni, a nemaju baš najbolje ocjene. Ali nema ih puno. nema ih puno. Uglavnom ljudi koji su pametni znaju i potruditi se da dobiju i dobre ocjena, a možda naravno i puno, puno više od toga. Ali uglavnom se znaju potruditi da dobiju dobre ocjene. I da ostavimo neki prostor o.k. i za ovaj neki umjetnički dojam, predlažemo 10 bodova iz razgovora. 100 bodova maksimum iz testa, 40 bodova iz ocjena i 10 bodova iz razgovora. Vidjet ćete u drugi amandman koji naime i u ovom članku je propušteno nešto što smo preuzeli kao obvezu u pregovaračkom stajalištu, a to je objaviti rang listu kandidata na internetu, javno. Bez toga nema zatvaranja poglavlja jer je to u pregovaračkom stajalištu, zato predlažemo to ovdje amandmanom što je ispušteno. Još neke detalje, od toga budući da mi je vrijeme davno isteklo samo još jednu stvar da kažem ako mi dozvolite. Ovaj Zakon o državnom državnom odvjetničkom vijeću je ovdje predviđeno da se po tom zakonu se Državno odvjetničko vijeće novo mora izabrati u roku od godine dana. Kolegice i kolege ne može, Mi planiramo zatvoriti ovo poglavlje najkasnije početkom ožujka. Ja se nadam ako Bog da i u veljači, ali najkasnije početkom ožujka. Mi ne možemo zatvoriti poglavlje Pravosuđe i temeljna prava bez da smo izabrali, a to je ovaj track record koji sam spomenula u mjerilima, dakle rezultat provedbe, kao što piše u mjerilima. Mi moramo izabrati novo Državno sudbeno vijeće prije nego što smo zatvorili poglavlje. Prema tome, u našem amandmanu predlaže se da to bude najkasnije 4 mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona, a to znači najkasnije u veljači. Kolegice i kolege mi to možemo. Za ovo ne treba velika mudrost, za ovo ne treba puno vremena, za ovo treba snažna politička volja. Što se tiče kluba HNS-a i HSU-a ako naši amandmani budu prihvaćeni, a mislim da oni nisu naši, mislim da su oni svih vas. Kada ih pogledate vidjet ćete da su to amandmani koji nama svima koriste i čine nas da danas radimo jedan veliki korak, pogledajte ih. Ja vas molim u ime kluba HNS-a i HSU-a da ih podržite i u tom slučaju zajednički ćemo podržati ove zakone i zatvorit ćemo pregovore. Ako to napravimo to je nužan ali dovoljan uvjet i za to. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospođa zastupnika Ingrid Antičević-Marinović, u ime Kluba zastupnika SDP-a. Hvala poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će Konačni prijedlog Zakona o Državnom sudbenom vijeću, Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu. Dakle, kao što je poznato iz uvodnih riječi predstavnika Vlade i prijašnjih kubova, ovim zakonima želi se doći na što objektivniji način do pravosudnog kadra, tj. do sudaca i državnih odvjetnika. To je od krucijalne važnosti. Zbog čega? Jer ako netko dođe u pravosuđe kao sudac ili kao državni odvjetnik, po tome kakvu ima strukturu deoksiribonukleinske kiseline ili ribonukleinske kiseline, jeli u dobrim odnosima sa ovim sucem, sa onim predsjednikom suda ili državnim odvjetnikom, onda možete misliti kakve će njegove odluke biti. Da li itko od nas da u njegovoj pravnoj stvari sudi takav sudac, koji je u startu došao političkom korupcijom? Naravno da ne bi.Kakve će biti njegove odluke? Koliko će biti samostalne? I u dosadašnjim zakonima pa već i u praksi nastoji se promijeniti takvo stanje. Svatko to su još pravila od rimskih vremena želi da u njegovoj pravnoj stvari sudi sudac koji je neovisan, koji je educiran i koji je pravedan. Pitanje stručne sposobnosti i znanja se čak pretpostavlja po onom starom načelu "Iura novit curia", sud zna pravo. Ali također i moralne zasade takvih osoba moraju biti neupitne. To je puno više nego što se traži za bilo kojeg državnog dužnosnika. Jer društvo sucima i državnim odvjetnicima daje najveće ovlasti. Država koja je sigurna u sebe ne boji se neovisnog pravosuđa, koja zna da radi prave stvari, koja zna da radi i donosi zakone za svoje građane, ne boji se neovisnog državnog odvjetništva, ne boji se neovisnog suca. Ne boji mu se onda dati ni široke ovlasti, ali jednako tako ne boji se ni tražiti od njih adekvatnu odgovornost. Nažalost mi smo sve do 1997. do tzv. kaznene mini reforme imali kazneno djelo protuzakonitog postupanja suda i drugog pravosudnog dužnosnika, onda je to netragom nestalo. To nije dobro. Sucima treba dati velike ovlasti, jednako tako i državnim odvjetnicima, ali onda tražiti odgovornost ukoliko svjesno ne postupaju zakonu i nanose štetu pojedincu, a time nanose svim građanima i Republici Hrvatskoj. Dakle, da još jednom rezimiram ovaj uvodni dio, politička korupcija u bilo kojem segmentu društva je destruktivna, ali ako se ona ugnijezdi u pravosuđe onda je ona razorna. Zato vjerujemo ukoliko se donesu ovi zakoni i izmjene i čak amandmani koji su već predloženi i usvoje neke sugestije i ukoliko budemo svi uporni, ovo su temeljne zasade društva, ovo nije pitanje zaista političkog opredjeljenja iako nema gotovo zakona u kojem vladajuća politika, što je njezino pravo, ne pretače svoje političke misli i ideje u pojedini zakon i to je sasvim normalno i legitimno. Ali ovdje, kod ovog zakona, kod ove vrste zakona, kod pravosuđa, nema lijevo, desno i srednje i oko toga se moramo dogovoriti. I dok god postoje sukobi ovdje to sudbena vlast kao treća grana vlasti znala je koristiti, svjesno ili nesvjesno, jer je to destabilizira, jer je to dekoncentrira u njezinim osnovnim zasadama i o njezinom osnovnom poslanju primjene Ustava i primjene zakona. Dakle, kako doći do osobe koja će biti svećenik pravde. Takvi moraju biti suci i državni odvjetnici. Oni su pravosudni dužnosnici, njima smo još 2003. godine za 30% povećali plaću državnim odvjetnicima i izjednačili ih sa plaćama sudaca istog ranga. Naravno da o tome još treba porazmisliti i o boljim uvjetima. To nije upitno, koliko god su boljici učinjeni zadnjih 10-tak godina kontinuirano, ali to u svakom slučaju još uvijek nije dovoljno. Ali to nikad ne može biti opravdanje za nemoralno ili protuzakonito postupanje. Takva osoba ne može gledati na sat, to nije posao od 8 do 16 sati ili u ljetnom razdoblju od 7 do 15 sati. Oni su dužnosnici, i mi smo svi dužni da se njihov autoritet uzvisi jer samo tako kad budu morali imati poštivanje i autoritet kod ljudi, tako će se onda cijeniti i sudske odluke. To je jednostavno jedan sada začarani krug, nepovjerenje je veliko, raspoloženje ljudi vrlo kritično naspram sudbene vlasti, ona se treba otvarati, ali jednako tako te odluke moraju biti razumljive i prihvatljive i samo će ih na takav način ljudi i respektirati. U konačnom prijedlogu zakona, sad je vrijeme i da se nešto kaže vrlo konkretno, s obzirom da se radi o Konačnom prijedlogu Zakona o Državnom sudbenom vijeću, evo kod ovog prvog zakona vidimo da Državno sudbeno vijeće osim svoje uloge da imenuje osobe, tko ulazi u pravosuđe, da govori o njihovoj promociji, ali dobilo je jednu drugu važnu zadaću, a to je edukacija. Prema tome …/Govornica se ne razumije./… i to je jako važna funkcija pa evo u članku 1. ima mjesta da umjesto ove fraze kao i druga pitanja vezana za rad Državnog sudbenog vijeća stoji upravo takva jedna važna zadaća koju s ovom izmjenom zakona osposobljavanje sudaca i posebno naglasi. U članku 5. govori se o tome da članovi vijeća koji se biraju na razdoblje od četiri godine ne mogu više biti uzastopno birani od dva puta, od dva mandata što je sasvim i razumljivo. Međutim, što je sada sa postojećim Državnim sudbenim vijećem odnosno Državnim odvjetničkim vijećem, da li će se i takav mandat uračunavati kao već iskorišteni ili ne. Tu može biti dosta prijepora oko toga i to treba razvidno ili reći ili usmeno da nam predlagatelj o tome objasni ukoliko smatra da nema potrebe da se to ne inkorporira i izrijekom, bar u prelaznim i završnim odredbama ne kaže. Jer to već izaziva prijepor i kod Državnog sudbenog vijeća i kod Državnog odvjetničkog vijeća. Tu su podijeljena mišljenja. O tome dakle koji će biti članovi Državnog sudbenog vijeća od strane sudaca odlučuju sami suci. Više o tome ne odlučuje Hrvatski sabor što je svakako dobro. koliko god su objektivizirani, ja bih rekla do krajnjih granica, ovdje je sad bilo pitanje kako će se bodovati, da li ocjenama ranijim dati veći naglasak ili izrađenom radu, to je čak i manje važno. Međutim osobe koje će odlučivati, suci, dakle njihove kolege koje će odlučivati o tome tko će ući u tu profesiju, koga će eliminirati ako ne zadovoljava visoke standarde, tko će napredovati, ali za te nema nikakvih kriterija i to je jedan veliki, veliki manjak. Dakle, osobe koje će ocjenjivati druge tu su došle po nejasnim kriterijima odnosno po čistom lobiranju tko će za koga glasovati. Nema nikakvih kriterija za one koji će ući kao članovi od strane struke u Državno sudbeno vijeće. Zbog toga je to pogoršanje u odnosu na postojeće stanje gdje je o tome Hrvatski sabor i svi smo ipak došli do jedne razine da je bio gotovo konsenzus koji će ljudi biti izabrani. Poštivali smo i struku, ali ovdje smo često vidjeli i poznate osobe koje su se dokazale svojim principijelnim radom, zakonitim radom da su uspijevale. Sada više tog mehanizma nema, možda je bolje da sama struka odredi, ali moraju postojati neki kriteriji jer osobe koje su izvanprosječne, suci koji imaju normu 180% ili čak veću, kojima se presude malo ukidaju, koji su principijelni, koji nisu ajmo to nazvati što je negdje možda u politici vrlina, ali ovdje je mana, koji nisu fleksibilni, koji se drže zakona, ti nisu popularni kod svojih kolega. Predsjednik suda koji smjenjuje, koji vodi na disciplinske postupke suce što mu je zadaća, on nije popularan među svojim kolegama. Najbolji su oni koji kažu pa dobro je, koji se konformistički u svojoj sredini ponašaju. E sada kako će takva osoba, jer bi bila idealna, te osobe su rijetke ali ih ima i služe na ponos pravosuđu i čitavoj Hrvatskoj. Kako osigurati da te osobe, da njih struka prepozna? I zato je ovo veliki manjak ovoga. Mi smo dali velike ovlasti njima, a nema kriterija za te osobe koje su jednostavno gospodari sada kadroviranja u pravosuđu. Dosad je to bio i predsjednik suda, već dugo vremena nije imao šta reći oko toga. To je onda bila njegova i osobna odgovornost. Sad je ovdje jedno kolektivno tijelo koje neće imati takvu jednu individualnu odgovornost, da će se moći prozvati. Zbog čega? Koliko god su dakle njima date objektivni kriteriji još uvijek, dakle postoji ona vrijednosna ocjena između sličnih kandidata koga odabrati. Ja vjerujem da ima vremena da se intervenira nekoliko odredbi čak i ovdje do izglasavanja. Kod imenovanja sudaca i kod napredovanja sudaca velika opasnost prijeti da se sama struka ne zatvori u samu sebe, da ne omogući i drugim pravnicima koji su se dokazali i u korporativnom pravu i u nekim drugim područjima pogotovo u nekim specijalističnim znanjima kojima pravosuđe jest deficitarno poznavanju trgovačkog prava, otkrivanje gospodarskog kriminaliteta. Dakle, kod ovog suvremenog uvjeta gospodarenja, privređivanja. Takvi kadrovi su u pravu još uvijek u pravosuđu deficitarni i treba omogućiti i takvim pravnicima da uđu u pravosuđe, pa čak i u više sudove. sudove. Takvi kriteriji, dakle u ovom članku 55. govori se o tome što se traži od suca koji konkurira za viši sud. Dakle, već u startu je to određeno za suca što je i normalno da netko traži karijeru unutar same struke. Međutim, pravosuđe se mora otvoriti i na takav način ovdje vidimo u članku 54. da će ti pisati radnju. Da li su to kandidati i koji se odnose, dakle ne samo za primarni ulazak u Općinski sud nego i za višu razinu. Pa dakle, ova odredba 54. i 55. ja je tako gledam ali mislim da treba biti jasnije označena. Mi znamo koje su nevolje i do sada bile i što nije dobro. Za stegovni postupak govori se o tome a koliko sudac neuredno obnaša sudačku dužnost. A što to znači neuredno? Jel' to znači neuredno da jednom nije napisao odluku kad je trebalo i dostavio je strankama ili je to u 10 slučajeva ili tako. Vidimo i kod odgovornosti da je tu raznoliko, da netko odgovara samo zbog jednog slučaja. Netko je napisao 50 presuda ili 100 ili 200 i nikad ih nije opremio u roku. to je, došlo je vrijeme da se i ova stegovna djela ako nije postupio po zakonu. Jer ako stranci, ako u zakonu, ako smo napravili konsenzusom je donešen Zakon o parničnom postupku. Nitko živ ga ne poštuje. I mi još s ovim toleriramo. Kaže, ako sudac bez opravdanog razloga ne izrađuje, ne otprema sudske odluke zakon je rekao kad se sudska odluka mora donijeti, napisati i otpremiti strankama. Ljudi ne mogu razumjeti da oni odgovaraju zato što su povrijedili neku odredbu zakona, a sudi im sudac i oni isto tako pročitaju. Imaju dovoljno vremena da pročitaju, da im sudac nije u roku otpremio odluke. Da je tomu tako na žalost vidimo i izmjene Zakona o sudovima i tu je jedno stanje koliko god smo donijeli zakone konsenzusom koji su bili poboljšanje u smislu ubrzanja postupaka da ovdje priznamo u Zakonu o sudovima u jednoj normi izrijekom da se ti zakoni ne poštuju i sada se ovdje za zastaru traži čak veće razdoblje od šest mjeseci, a do sada je bilo tri mjeseca. Mislim da upravo kod ove odredbe članka šest govori o situaciji kakva je i dalje u našem pravosuđu. Naime, o čemu se radi. Da se produžuje vrijeme u kojem neposredno viši sud mora odlučiti o zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. To je ona norma koju smo bili donijeli. Ako sudac zavlači s predmetom, naravno nije srednji vijek jer u statutima je pisalo da će se takav sudac izbatinat, nastojali smo stranku zaštititi da se obrati neposredno višem sudu ili u krajnjem slučaju Vrhovnom sudu da mu dade pravičnu naknadu bez obzira na ishod spora. Sada se i produljava vrijeme i za dodjeljivanje te naknade. Znači da ni to više ne funkcionira. To je priznanje jedne situacije. Mi je podržavamo ali ona zorno pokazuje da se ne poštuju zakoni koje smo donijeli u cilju ubrzanja postupaka i na tome treba poraditi. Hvala lijepa. Imamo jedan ispravak, gospodin Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolegica Antičević je netočno rekla da na oba odgovorna mjesta netko dolazi na temelju strukture .../Govornik se ne razumije./... ribonukleinske kiseline. Dolazi na temelju kriterija kao što je rekla kolegica Pusić, ali ja sam mislio da je DNA identifikacija na drugim mjestima potrebita. Ali ako vi je zazivate u ovom prevažnom području onda Bože pomozi. Ali mi je drago da ste isto tako izrazili svoje visoko mišljenje glede svećenika, pa se pozivate na svećenika. Ja to svakako doživljavam kao stalne potrebe ispovjedi sa vaše strane. Ali isto tako treba biti dosljedan u tom dijelu kada se određena prava prema crkvi treba ispoštovati onda isto tako ih treba poštivati i izvršavati, a ne ono kao što kaže vaš kolega, jedan kolega hoću neću. Hvala. Hvala. U ime kluba HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministre, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Nisam ponovo naglašavam stručnjak iz prava negoli medicinar, ali s obzirom na ovako prevažnu temu kako reče naša kolegica jasno da i klub HDSSB-a mora progovoriti o ovome. Naime, pravosuđe je jedan zapravo od stupova društva. Dakle, imamo izvršnu, zakonodavnu i pravosudni stup društva i percepcija javnosti kako su rekli i moji prethodnici je vrlo bitna o ovom segmentu o pravosuđu kao nečem da kažem autonomnom u odlučivanju i presuđivanju kako bi građani Republike Hrvatske i hrvatski narod stekao dojam da i ne samo to nego stekao povjerenje u pravosudne institucije. Zbog toga

da je dobro došao, da evo i ovaj prijedlog zakona 576. nosi oznaku P.Z.E. O tome je li on prepisan ili je modificiran dalo bi se govoriti za domaću da kažem upotrebu. O tome već ne bih htio zboriti. kada se govori o samom tekstu ovih zakona moram reći i to da sam ministru pravosuđa, dakle bivšem prije nekih 5, 6 mjeseci postavio pisani upit koliko to Republika Hrvatska gubi gubi novaca iz proračuna zbog dakle postupaka o zastari u pravosuđu, zatim zbog postupaka koji se vode pred Međunarodnim sudom u Strasbourgu, te zbog postupaka dislokacije sudovanja iz pojedinih općinskih sudova u druge sudove, npr. iz Zagreba u Slavonski Brod, iz Slavonskog Broda u Požegu ili Đakovo ili Đakovo itd. Znam za veliki broj primjera, pa je ta brojka, ta suma koja mi je pri tome izrečena, dakle zbrojena ukupno za sve ove slučajeve više desetaka milijuna kuna ili eura, kako god hoćete. Dakle jasno da je time proračun Republike Hrvatske i naši porezni obveznici zapravo su oštećeni za ovakve stvari koje su se nadam se događale, a i događaju u pravosuđu. Što je bit zapravo donošenja ovih zakona, bit je dakle smanjiti utjecaj izvršne i zakonodavne vlasti, dakle predstavničkog tijela na sudstvo. Zbog toga bih se osvrnuo da kažem na nekoliko članaka u prijedlogu Zakona o Državnom sudbenom vijeću koje smatram zapravo najvažnijim dijelom ili najvažnijim prijedlogom zakona od sva tri ova da kažem zakona koja se tiču pravosuđa. A to je npr. članak 51. u kojemu se kaže u stavku 3. da za suca Vrhovnog, između ostalog, jer neću čitati cijeli stavak, za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske može biti imenovan ugledni pravnik s položenim pravosudnim ispitom i najmanje 20 godina radnog iskustva koji se dokazao svojim stručnim radom itd. Ili pak dakle pravnik sa 15 godina radnog iskustva, nakon položenog pravosudnog ispita. Znamo da je, nakon, koliko vremena prođe nakon završenog fakulteta i polaganja pravosudnog ispita. Pa kad uzmemo te relacije u ovom vremenskom obliku kako su one ovdje naglašene, ispadne da zapravo suci Vrhovnog suda mogu postati samo oni koji su završili pravo i imenovani sucima u bivšoj državi, dakle SFRJ. Ispada da nijedan sudac ne može biti imenovan upravo zbog ovakve odredbe sucem koji je imenovan u neovisnoj, samostalnoj Republici Hrvatskoj. To je i sada primjer kod sadašnjeg Vrhovnog suda, gdje je od nekih 40 sudaca 39 upravo poteklo, dakle imenovano sucima u bivšem sustavu. Zar nema, pitam i ministarstvo, dokazanih mladih, stručnih, poštenih pravnika i odvjetnika koji imaju recimo 10 godina radnoga staža? Je li mi to izražavamo nepovjerenje prema takvim mladim, stručnim, sposobnim pravnicima, ovakvim odredbama? Ili je to netko pisao da ne kažem namjerno, da ostane ista struktura kao što je i sada? I ne samo to. Članovi Vrhovnog suda sudjeluju i u formiranju dakle dakle Državnog sudbenog vijeća, i to preko povjerenstva. Imate članak 6. tko to sjedi u povjerenstvu i kako se odlučuje, i čija je većina, dakle većina je članova Vrhovnog suda, uz ostale iz županijskih sudova, predsjednika itd. To je dakle jedna opća sjednica Vrhovnog suda, sa predsjednicima županijskih sudova. Jesmo li o tome razmišljali gospodo? Neću ništa dalje reći, ali dajte si da malo razmislimo o takvim stvarima. Nadalje, kada se govori o načinu na koji se dakle biraju kandidati za suce, suglasan sam s tim da se izbjegne što je moguće više subjektivnost onih koji odlučuju o izboru sudaca. Zbog toga je dobro da kandidati iz pisane radnje mogu ostvariti ukupno 100 bodova, ali nije dobro stavkom 5. da je na tom usmenom razgovoru koji kasnije obavlja kandidat, da može ostvariti najviše 50 bodova. Zašto to kažem? Jedan moj prijatelj je bio na razgovoru nakon dobro, izvrsno odrađenog testa u jednoj banci, gdje se tražio da kažem šalterski djelatnik, a kada je bio na razgovoru pokazao izvrsnu i elokvenciju i sve ostalo, ali mu je rečeno da je on predobar za rad na bankovnom šalteru. Vrlo zanimljivo ocjena, i da on potraži negdje drugdje mjesto, a da ima onih da kažem slabijih, sa slabijim znanjem i slabijom elokvencijom itd., on previše dobro govori dva jezika i to nije dobro za Ovo ne govorim u vezi pravosuđa, nego na nekom drugom mjestu, ali vidite govorim u svezi toga da može postojati visoki stupanj subjektivnosti pri odlučivanju. Zbog toga bih i prihvatio i ono što je gospođa klub HNS-a da se i jasno ocjene u dosadašnjem mukotrpnom školovanju pravnika, kao i liječnika, jer evo kad sam došao na kirurgiju, na specijalizaciju, pitali su me mali kakve si ti ocjene imao na fakultetu medicinskom. Pa rekao sam četvorka. Nikad od tebe kirurga rekao je jedan jel. Ali dakle treba biti, neki neki su štreberi za internu ili tako dalje, ali u pravosuđu, dakle u ovom segmentu zaista bi bilo dobro, kao što to je bilo i na prijamnim ispitima na fakultetu, kako se to drugačije nekako kaže, u moje je vrijeme bio prijamni ispit, dakle ocjenjuju se ocjene iz gimnazije ili iz srednje škole, a pogotovo da je potrebno ocjenjivati kandidate koji su završili fakultete, i koji imaju četiri i pet pa i više godina školovanja, i njihovo zalaganje, njihovo znanje, njihov trud tijekom fakulteta. Ovdje nemamo ni jedne, dakle nemamo ni jednog stavka koji bi o tome govorio. Pa je li školovanje značajno, pa je li učenje značajno za dakle formiranje čovjeka, stručnjaka, pa i u pravosuđu? Je. Ja mislim da je, a kako ostali misle ne znam. I kada govorimo o tom, neovisnosti, kada govorimo o neovisnosti sudstva, onda je zaista, i kada se govori o tome, o prisegi koja u članku 61. je napisana o prisegi suca koju dakle priseže se da će sudac obavljati sudačke dužnosti i u njemu se pridržavati Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava, suditi po najboljem znanju, savjesno i nepristrano te štititi cjelovitost, suverenost i državno ustrojstvo RH i Ustavom i zakonom utvrđene slobode i prava čovjeka i građanina. Ja bih na ovu dobro sročenu definiciju gotovo bih nekako dodao, a vođen primjerom nedavnim da se uvrsti još i dostojanstvo i državno ustrojstvo RH. Zašto to govorim? Naime, u Hrvatskoj je trenutno 1880 sudaca. U Vrhovnom sudu je dakle 40 sudaca. I kako, kad sam već naglasio dostojanstvo RH, kako drugačije objasniti evo presudu jednog županijskog suda u Zagreba pa i Vrhovnog suda RH u kojem se kaže da citiram: "da 1991. godine prema tadašnjim pozitivnim zakonskim propisima Hrvatska nije legalno mogla formirati vlastite Oružane snage, nego su Oružane snage u Hrvatskoj bile trupe JNA." Da, da, to piše u presudi Županijskog suda Zagreb. Da gospodo, na stranici 24. i 25. presude gospodinu koji je sada u sarajevskom zatvoru ili pritvoru. I to potvrđuje Vrhovni sud Hrvatske gospodo. I to 2. lipnja 2010., a mi smo, odnosno pokojni predsjednik Tuđman je postrojio Zbor narodne garde 28. svibnja 2001. godine. Tko je to poginuo u Borovu Selu? Tko je spalio ćelije u Slavoniji? Tko je poginuo na Plitvicama? Ljudi koji su valjda bili u građanskom ratu, tako ispada po presudama. Građanski rat u Hrvatskoj, ni Savo Štrbac ne bi bolje napisao takvu presudu, a vi se malo zamislite o pravosuđu i takvom pravosuđu. Hvala. U 10,33 je prošlo vrijeme za prijavu 10 minuta. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Damir Sesvečan, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, poštovani državni tajniče, vidim ministra nema, bio je ovdje. Pa evo, kao što smo i čuli objedinjena je rasprava o paketu ova 3 zakona, dakle kojima se zapravo uređuje ista materija. Materija koja se odnosi na usklađenje sa ustavnim promjenama. Dakle, rasprava je objedinjena o Konačnom prijedlogu Zakona o Državnom sudbenom vijeću, o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima te o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu. Kao što je u raspravama rečeno već dosada radi se o izuzetno važnim zakonima, zakonima koji su od izuzetne važnosti za zatvaranje Poglavlja 23. za pristupanje EU. Ja ću se u svojoj raspravi fokusirati na Konačni prijedlog Zakona o Državnom sudbenom vijeću kojeg je Hrvatski sabor raspravio u prvom čitanju u srpnju ove godine. Dakle, najznačajnije novine ovog prijedloga zakona rezultat su promjene Ustava RH od 18. lipnja 2010. godine kojima je pozicija Državnog sudbenog vijeća znatno ojačana kako institucionalno tako i organizacijski s ciljem osiguravanja njegove potpune samostalnosti što će u konačnici imati za posljedicu jačanje neovisnosti sudbene u odnosu na zakonodavnu i izvršnu vlast. Zakonom se dakle osigurava postupak imenovanja pravosudnih dužnosnika na način da njima tim postupkom u potpunosti upravlja Državno sudbeno vijeće koje će odlučivati o imenovanju, napredovanju, premještaju, razrješenju i stegovnoj odgovornosti sudaca uključujući i imenovanje na upravljačka mjesta, dakle na dužnosti predsjednika sudova. da je promjenama Ustava brisana ovlast Hrvatskog sabora o izboru članova Državnog sudbenog vijeća kao i ovlasti za davanje mišljenja u postupku imenovanja i razrješenja sudaca. Ovim se zakonom predlaže da se u vijeće iz redova sudaca biraju 3 suca Vrhovnog suda, 2 suca Županijskog suda te po jedan sudac Općinskog i specijaliziranih sudova. Vidimo dakle da ima i drugačijih stajališta i prijedloga vezanih uz ovaj predloženi sastav vijeća. Njih svakako treba dobro razmotriti i naravno odabrati onaj koji će najbolje reprezentirati sastav sudačke strukture, dakle sastav sudbene vlasti. Uz tih 7 sudaca Državno sudbeno vijeće čine još 2 sveučilišna profesora koje biraju, što mislim da je jako dobro, svi profesori pravnih fakulteta i 2 saborska zastupnika koje imenuje Hrvatski sabor od kojih je jedan iz oporbe. Izbore za članove Državnog sudbenog vijeća iz reda sudaca provodilo bi Povjerenstvo za izbor članova vijeća te izborni odbori. Zakonom se precizno propisuje način imenovanja i sastav povjerenstava i izbornih odbora. Kao što je i rečeno promjenama Ustava u nadležnost DSV-a uz imenovanje sudaca stavljeno je imenovanje predsjednika sudova pa se ovim zakonom uređuje postupak njihova imenovanja kao i razrješenja. Dosada je, kao što znamo, predsjednike sudova imenovao ministar pravosuđa i u pripremama ovog zakona bilo je prijedloga da ministar pravosuđa daje mišljenje na imenovanje predsjednika sudova, ali se u kasnijoj fazi od toga odustalo što također smatram dobrim. Dakle, politika će se na taj način potpuno maknuti zapravo iz tog postupka imenovanja predsjednika sudova. Dakle, svakako i ta odredba pokazuje odlučnost u jačanju neovisnosti pravosuđa. Također smatram dobrom novinom novinu koja se uvodi ovim zakonom da predsjednik suda može obavljati tu dužnost najviše 2 mandata uzastopno. A mandat kao što je i uobičajeno, kao što je i dosada bilo, traje 4 godine. U odnosu na prvo čitanje jedna novina ovog konačnog prijedloga zakona je stavljanje u nadležnost vijeća vođenje i kontrola imovinskih kartica sudaca kao i vođenje osobnih očevidnika. Isto tako utvrđeno je da će se stegovnim dijelom smatrati kada sudac ne podnese imovinsku karticu ili neistinito prikaže podatak o svojoj imovini. Dakle, naravno da i uvođenje ovih odredbi u zakon smatram dobrim i potrebnim. I na kraju ću reći da podržavam donošenje ovog Zakona o Državnom sudbenom vijeću, jer se radio o kvalitetnom zakonu kojim se nedvojbeno jača pozicija Državnog sudbenog vijeća u smislu njegove veće samostalnosti, a time kao što sam rekao osigurava viša razina samostalnosti i neovisnosti sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj. Hvala.

ministar je tu bio pa evo i njega pozdravljam, uvaženi gospodine ministre, kolegice i kolege. Pa evo pred nam su u konačnoj verziji ili Konačni prijedlozi Zakona o Državnom sudbenom vijeću, Državno odvjetničkom Državno odvjetničkom i Zakonu o sudovima i sva ta tri zakona apsolutno treba poduprijeti. Slažem se sa svim prethodnicima koji su osnovu ili uporište za podupiranje ovih zakona pronalazili u dvije osnovne stvari. Prva stvar je dakle poglavlje 23 – Pregovaračka mjerila, ona koja je Republika Hrvatska prihvatila kao obvezu ugrađivanja u svoje zakone s jedne strane. Međutim, ja bih naglasio onu drugu po meni bitniju stvar, a to je da se svi ovi zakonski prijedlozi zapravo temelje na odredbama novoproglašenog Ustava i to člancima 124., 125. gdje je najprije temeljem ustavnih odredbi to razrađeno, a onda su te ustavne odredbe kompletno razrađene u predloženim zakonima. Što se tiče kvalitete predloženih zakona, kompletnih odredbi složio bih se sa svima onima koji su i do sada kazali da su to kvalitetne odredbe, da ih apsolutno treba poduprijeti, da predstavljaju i u smislu reguliranja ove ovlasti apsolutno apsolutno poboljšice. A o kojim se konkretnim odredbama radi, dopustite mi prije da kažem koja su to najprije načela razrađena temeljem ustavnih odredbi u odnosu na konkretne zakonske prijedloge. Mislim da je to vrlo bitno naglasiti, jer se radi u prvom redu o načelu neovisnosti. A samim Ustavom Državno sudbeno vijeće se definira, "kao samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj". Dakle, to je ustavna odredba koju kao takvu imamo definiranu i u samom zakonu, dakle u odredbi članka 2. predloženog zakona. Nadalje, načelo samostalnosti, jer "Državno sudbeno vijeće u skladu sa Ustavom i zakonom samostalno odlučuje o imenovanju, napredovanju, premještaju, razrješenju stegovne odgovornosti sudaca i predsjednika sudova, osim predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske". I to načelo i ovu ustavnu odredbu imamo razrađenu u zakonskoj odredbi i to u članku 42. Zatim imamo razrađeno načelo nepristranosti, jer naravno "Državno sudbeno vijeće donosi sve odluke na nepristran način, na temelju kriterija propisanih zakonom". Ovdje se treba možda malo zaustaviti, jer su uistinu ti kriteriji dakle kao nešto vrlo bitno u imenovanju bilo koga ili u bilo kojoj instituciji kada se vrši odabir, treba naglasiti činjenicu da su kriteriji razrađeni zakonom, a što znači da predstavljaju zakonsku obvezu. Pronalazimo ih odredbama članka 48. do 54. i naravno da to treba poduprijeti kao vrlo kvalitetna zakonska zakonska rješenja. A one rasprave koje su bile na tragu amandmanskih primjedbi u smislu poboljšanja tih kriterija ili još kako se to kaže transparentnijeg i jasnijeg, preciznijeg razrađivanja kriterija, moje mišljenje je da ih treba poduprijeti ako naravno doprinose upravo toj nepristranosti ili mogućnosti kvalitetnijeg donošenja odluka kod odabira sudaca. Na kraju i ne manje važno načelo i ustavna i zakonska odredba, koja se odnosi na stručnost. Dakle, "Državno sudbeno vijeće sudjeluje i u osposobljavanju i usavršavanju sudaca i drugog pravosudnog osoblja". Dakle, ta stalna edukacija, usavršavanje je isto jedan od bitnih preduvjeta da bismo u ovoj oblasti i u ovom segmentu imali vrlo, vrlo dobra i predložena su dobra zakonska rješenja. Kada se odmaknem od tih konkretnih zakonskih rješenja ustavnih odredbi, bez obzira da li govorimo o Zakonu o Državnom sudbenom vijeću, Državnom odvjetništvu, Zakonu o sudovima kada bi smo ih u svojoj ukupnosti analizirali što to predstavlja u najkraćim crtama onu osnovnu razliku između prijašnjih rješenja ili dosadašnjih rješenja u odnosu na ponuđena, mislim da bismo stvar mogli svesti tri osnovna ili najupečatljivija elementa. Prvi od njih je taj da sada imamo predloženu situaciju da članovi Državno sudbenog vijeća više onu ključnu, presudnu ulogu nema hrvatski Parlament, Hrvatski sabor, nema onih nadležnosti u tom smislu Odbora za pravosuđe kao matičnog radnog tijela, svakako ovom treba pridodati činjenicu da je promijenjen i sastav Državnog sudbenog vijeća i to na način da vijeće ima 11 članova, od toga 7 sudaca, 2 sveučilišna profesora pravnih znanosti, 2 saborska zastupnika u zakonsku odredbu da je jedan saborski zastupnik predstavlja oporbenu političku Drugu stvar koju bih u tom smislu htio naglasiti jest novina, dakle zakonsko rješenje predstavlja zakonska odredba osnovicom u djelokrug Državnog sudbenog vijeća je stavljeno imenovanje i razrješenje predsjednika sudova. ne uređuje pa se naravno pojavljuje potreba brisanja tih odredbi o Zakonu o sudovima s jedne strane, a s druge strane je za poduprijeti je predloženo rješenje temeljem kojem Državno sudbeno vijeće imenuje i razrješuje predsjednika suda i to po pribavljenom mišljenju nadležnog sudačkog vijeća, predsjednika neposrednog višeg suda i ministra pravosuđa i to na vrijeme od 4 godine, a protekom tog roka može biti i ponovno izabran. I kada bismo sve to sada stavili na jednu hrpu, dakle koji dobivamo odgovor na koje postavljeno pitanje i koja ustavna i zakonska rješenja što nam zapravo garantiraju i trebaju garantirati a mislim da su dosadašnje rasprave upravo išle u tom smislu, u tom smjeru kao kvalitetno predložena zakonska rješenja, dakle u konačnici imali bismo situaciju da imenovanje sudaca mora, treba i sada imamo ustavne i zakonske podloge za to biti lišeno bilo kakvog i bilo čijeg političkog utjecaja i da u ovoj oblasti i u ovom segmentu kriteriji stručnosti, kriteriji kvalitetnog obavljanja sudačke dužnosti trebaju doći i doći će do I u tom smislu sva tri ova zakonska prijedloga apsolutno podupirem. Hvala lijepa. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče sa suradnicima. Pred nama su tri pravosudna zakona koji su uvjet za zatvaranje poglavlja 23.,konačnog završetka pregovora za pristup naše države Europskoj uniji. Ja ću se u svojoj raspravi osvrnuti na Prijedlog Zakona o Državnome odvjetništvu što se tiče izbora članova Državno odvjetničkog vijeća. Za mene je vrlo važan ovaj konačni prijedlog zakona. Dobro je što su u konačni prijedlog zakona uvrštene sve one preporuke i svi oni prijedlozi koje smo raspravili u prvom čitanju i dobro je da ovaj zakon unosi neke novine, posebno što se tiče objektivnih i transparentnih kriterija, načela pravednosti i nepristranih postupaka kada je u pitanju izbor članova Državno odvjetničkoga vijeća. Ovaj zakon dakle uređuje imenovanje i izbor članova Državnog odvjetničkog vijeća, zamjenika državnih odvjetnika, izbor i imenovanje državnih odvjetnika, provođenje stegovnih postupaka za članove Državnog odvjetništva i Državnog odvjetničkog vijeća i sve ono što se tiče i kandidacijskog postupka, uvjeta tko može biti izabran za člana Državnog odvjetničkog vijeća i ono što je najvažnije da se konačno u ovome postupku uvodi i provjera kandidata. S obzirom da smo u čitavom onom setu pravosudnih zakona koje smo donosili kao objekt zatvaranja poglavlja 23., težili izvrsnosti naših kandidata, težili neovisnosti i nepristranosti hrvatskoga pravosuđa, ovo je još samo jedan zakon koji potvrđuje tu našu borbu, kao što su i preporuke Misije neovisnih stručnjaka tako i onu politiku naše Vlade što se tiče i onog savršenstva kojem se teži u pravosuđu da bismo konačno mogli dovršiti naš krajnji cilj, a to je ona krajnja borba protiv korupcije. Da bi ta borba bila adekvatna očekuje se u ovom dijelu pravosuđa, kao i kroz Državnu školu za pravosudne dužnosnike, kroz pravosudnu akademija, tako i čitav ovaj set zakona koji smo donijeli nakon promjena Hrvatskoga ustava, onaj naš cilj koji će omogućiti i ona zadnja vrata, zadnji korak za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju. Također, u ovom zakonu podržavam da članovi Državnog odvjetničkog vijeća i svi zamjenici državnih odvjetnika i državni odvjetnici trebaju predati svoju imovinsku karticu, imovinsku karticu svojih bračnih drugova i svoje djece kako bi se mogao pratiti taj postupak težnji ka neovisnosti ljudi koji rade u Državnom odvjetništvu i zamjenika državnih odvjetnika. Posebno podržavam da se na kolegiju proširenome županijskih državnih odvjetništava, Državnom odvjetništvu vodi rasprava o tome koji su najbolji kandidati da se u tom kandidacijskom postupku zaista dobije prilika da se objektivno i transparentno izaberu oni koji će u budućnosti bodriti Državno odvjetništvo u zaštiti zakona, interesa kako Republike Hrvatske tako i svih naših građana. Dakle podržavam čitav set ovih zakona, posebno ove izmjene koje smo donijeli u ovom Konačnom prijedlogu Zakona o Državnom odvjetništvu. Evo dat ću svoj glas kada bude bilo glasovanje o ovom zakonu. Hvala lijepo. Hvala. Klub HNS-a, HSU-a, 5-minutna rasprava, gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo iz ministarstva, kolegice i kolege. Obzirom na, po mišljenju kluba HNS-a i HSU-a, izuzetnu važnost ovih zakona koji su pred nama, dozvolite da kažem još par riječi završno u ime kluba. Ovim zakonima mi udaramo temelj, temelj drugačijem funkcioniranju institucija u Hrvatskoj, dajemo si šansu za prvo podizanje kvalitete suđenje, drugo početak izgradnje povjerenja ljudi koji žive u ovoj zemlji u sudove koje je kao što znate vrlo malo ili nikakvo i dajemo si i mogućnost da udarimo temelj za stvaranje povoljne investicijske klime. Kroz to doprinosimo i ispunjavanju uvjeta ne samo za mjerila u poglavlju 23.-Pravosuđe i temeljna prava, nego za ispunjavanje mjerila u poglavlju 8., našem drugom teškom mjerilu, Tržišno natjecanje, jer je i tu uloga sudova, funkcioniranje sudova i kvaliteta suđenja jedan od bitnih kriterija. U svojoj temeljnoj raspravi u ime kluba HNS-a i HSU-a nisam spomenula da jednako tako kao što su važni kriteriji za selekciju novih ljudi koji ulaze u sudačku i državno odvjetničku profesiju, tako su izuzetno važni i kriteriji za napredovanje unutar tih profesija. Nasreću, kriteriji za napredovanje su već u velikoj mjeri vrlo jasno definirani u jednoj od ranijih verzija Zakona Zakona o sudovima, dakle već jesu na snazi. U članku 79. Zakona o sudovima, ne ovog prijedloga izmjena i dopuna koje je danas na raspravi, nego jednoj prijašnjoj verziji koji ostaje na snazi gdje je razrađeno u 16 točaka su razrađeni kriteriji za napredovanje unutar profesije i temeljem tih 16 točaka je izrađena i metodologija. Metodologiju je izradilo Državno sudbeno vijeće, ona se može mijenjati, zato to naglašavam, ali ono što jeste u našoj nadležnosti je ovih 16 točaka koji su definirani u zakonu. Izuzetno je važno, i podvlačimo u ime kluba HNS-a, HSU-a, da se ti kriteriji poštuju, da se rangira po kriterijima koji su u zakonu i da se objave rezultati na internetu kao što je u pregovaračkom stajalištu pa i u zakonu navedeno, po tim kriterijima. Ovdje još hoću vam preporučiti jedan zaključak koji je klub HNS-a i HSU-a podnio Parlamentu na usvajanje, na razmatranje, a to je zaključak da se obveže naš odbor, to je na neki način naša obaveza, dakle da se obveže naš Odbor za zakonodavstvo da nakon što se donese ovaj Zakon, a nadamo se da će se donijeti, o sudovima da se izradi jedan pročišćeni objedinjeni tekst. Kažem to zbog ovoga. Dakle ovo tu, kolegice i kolege, ovih pet dokumenata je Zakon o sudovima i svatko tko hoće vidjeti šta piše u Zakonu o sudovima mora uzeti ovih pet dokumenata i pogledat šta je na snazi, šta nije na snazi, šta se promijenilo, gdje je, kako je. Mislim ako tražimo od sudaca izvrsnost hajmo im ponuditi neke uvjete, neke uvjete da mogu ljudi raditi. Prema tome, naš je prijedlog da zadužimo ja vam preporučam najtoplije da to podržimo to na razmatranje. Dakle, da zadužimo naš odbor da objedini, da pročišćeni jedinstveni tekst tog zakona da olakšamo funkcioniranje ljudima koji rade taj posao. Hvala vam lijepa. Završni osvrt državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Damir Kontrec. Izvolite. **Kontrec, Damir** Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupnici. Prije svega vam u ime predlagatelja zahvaljujem na konstruktivnoj raspravi i svijesti da se radi zaista o vrlo važnim zakonima koji su i uvjet za zatvaranje poglavlja 23. Vaše amandmane ćemo analizirati i do glasovanja odlučiti o njihovom prihvaćanju, odnosno ne prihvaćanju. Što se tiče rasprave htio bih samo naglasiti dvije stvari. Ograničenje trajanja mandata kako u DSV-u tako i predsjednika sudova trebalo bi sračunati pro futuro. Dakle, od stupanja na snagu zakona pa u buduće. Što se pak tiče prigovora da u zakonu nisu navedeni kriteriji za to tko može biti član DSV-a, kada bi sada uvodili još nekakve dodatne kriterije tko to može biti član DSV-a onda se može postaviti pitanje a čemu onda procedura glasovanje izbora. Pretpostavka je da suci kao ljudi koji prosuđuju i državni odvjetnici isto tako znaju sami izabrati između sebe najkvalitetnije kandidate za članove DSV-a, naravno one koji će se sami htjeti za tu funkciju kandidirati. I još samo jedna stvar glede uvjeta za imenovanje sudaca. Ti uvjeti su jasno propisani i sasvim je razumljivo da za Vrhovni sud moraju biti suci sa najviše staža, najviše iskustva i najviše kvaliteta. Hvala. **Šeks, Zaključujem raspravu o Konačnom prijedlogu Zakona o Državnom sudbenom vijeću, Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima i Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu.